Josip (SDP)** Prelazimo sada na dvije predlažem sljedeće točke dnevnog reda, ali tražim vaše dopuštenje da objedinimo raspravu o 7. i 8. točci dnevnog reda. Pročitat ću sve. Dakle, 7. je prijedlog Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2012. godine, 8. je Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2011. I da ne objedinimo trebali smo staviti obrnutim redoslijedom, a ja vas molim da uvažite prijedlog i da raspravu vodimo objedinjeno o ove dvije točke. Ako nema primjedbi predlažem da krenemo onda po predviđenom poslovničkom redu. Idemo onda najprije: - Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011.godine Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. - Prijedlog godišnje provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2012.godinu Predlagatelj godišnje plana je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na 2 čitanje zakona, a to su članci 155. do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o ovom prijedlogu proveo je Odbor za financije i državni proračun. izvješća ste primili na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja želi dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepa. Dali izvjestitelji radnih tijela žele uzeti učešće? Ne. Otvaram raspravu. Za raspravu, nema, ima? Nema ga. U ime kluba HDZ-a, otvaram raspravu po klubovima. Za klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. Raspravu imamo objedinjenu.

Pa evo ustvari vrlo kratko. Kako imamo objedinjenu raspravu, ono što moram reći, što mi je sasvim na određeni način nejasno, pa možda će predlagatelj nam o tome moći malo detaljnije odgovorit. Jest pitanje točke koja kaže prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2012. godinu. Članak 31. Zakona o službenoj statistici kaže: "Da je nacrt ustvari godišnjeg plana potrebno podnijeti do 31. svibnja tekuće godine za iduću godinu." Iz ovoga moguće proizlazi i pitanje da li se ovdje radi o tipfeleru, da li se možda radi o prijedlogu godišnje plana statističkih aktivnosti za 2013. godinu. Jer čini mi se nekako kako je 2012. već pri svome kraju, da je dosta nelogično usvajati pred kraj godine nešto što je plan statističkih aktivnosti. Moguće je da će se naravno reći da se ovim ispravlja neka pogreška ili propust koje je učinjen prošle godine. Ako ovaj godišnji plan prošle godine i nije donesen sukladno tome kako kako traži i zahtjeva zakon ipak čini mi se bilo bi zanimljivo znati kako Državni zavod za statistiku to obrazlaže. A ako je taj propust učinjen i prošle godine, a nekakav moj uvid u ono što se je zbivalo tijekom proteklih godina pokazuje da je to očito se dogodilo, onda sasvim sigurno ne vidim razloga da se, da je Državni zavod za statistiku nastavi sa ovakvim postupanjem. Jer, Zakon o službenoj statistici zahtjeva i traži da bi smo mi danas trebali raspravljati o planu godišnjih statističkih aktivnosti za 2013. godinu. Mislim da je ova točka koliko god možda suhoparna, koliko god možda i teško razumljiva onima koji nisu stručni u statistici, mislim da je u stvari jako važna, važna zato i zbog toga što ćemo mi iduće godine postati članica EU i što je jedini način na koji ustvari Hrvatska postoji u aktima i u slici koju se, koja se o nekoj zemlji stvara i na temelju na koje se u EU donose odluke jesu njezini statistički podaci. Ti statistički podaci o svakoj od pojedinih članica dostupni su na EUROSTAT-u. I kada god tko išta želi doznati, bilo o ekonomskom, bilo o socijalnom stanju, bilo o kojoj drugoj vrsti zbivanja i događaja u državi EU ustvari gleda u tu statistiku na EUROSTAT-u. I to je na određeni način službena legitimacija svake države članice. Stoga ja mislim da je Državni zavod za statistiku stvarno jedna iznimno važna institucija. I mislim da se ovakovi propusti koji na određeni način signaliziraju jedno neozbiljno ponašanje Državnog zavoda za statistiku bez obzira o kojoj se Vladi radi nije dobro. I stoga bi bilo i nadam se da će gospodin ministar i objasniti kada Državni zavod za statistiku namjerava prezentirat godišnji plan aktivnosti za iduću godinu. U kojem bi smo onda mogli vidjeti kako i na koji način i kojom dinamom će se dovršiti konačno usklađivanje i izvještavanje o statističkim podacima

a između ostalog te statistike uključuju i fiskalne statistike, uključuju i mnoštvo podataka koje su utkane u pravnu stečevinu i prema kojima EU namjerava pratiti ekonomsko i financijsko stanje svake pojedine članice, odnosno provoditi neke mjere koje iza toga postoje, pa onda ček postoje i neke kaznene mjere. Ja bih se stoga u ovoj svojoj raspravi založila i stvarno željela reći da mislim da je potrebno poraditi na ozbiljnosti izvještaja koji dostavlja Državni zavod za statistiku isto kao na poštivanju zakonskih rokova vezano uz Godišnji plan statističkih aktivnosti ovdje u stvari imamo jedan popis sviju statističkih istraživanja koje državni zavod radi ili namjerava raditi. Međutim ipak mislim da je taj izvještaj zaslužio jedan uvod, jedno obrazloženje na jeziku koji je razumljiv svima nama. Ovo što je u ovom izvještaju navedeno i napisano razumljivo je ustvari samo jednom uskom krugu ljudi koji se statistikom bave. Mislim da bi stoga u budućim izvještajima državni zavod se ipak trebao malo dodatno potruditi i napraviti jedan jedan uvod koji bi rad državnog zavoda smjestio u realan prostor i vrijeme i omogućio nam da sagledamo te njegove aktivnosti a ne nam samo prezentirao jedan suhoparan popis statističkih aktivnosti. Ono što na određeni način ilustrira poruku koju pokušavam izreći jest recimo jedna činjenica a to je da se npr. na web stranici EUROSTAT-a nalaze neke hrvatske statistike koje u samoj Hrvatskoj nisu dostupne. Tako npr. ako pogledate na internetskoj stranici EUROSTAT-a naći ćete mjesečne podatke o stopama nezaposlenosti. Ti mjesečni podaci o stopama nezaposlenosti ne korenspodiraju podacima kojima se brata u RH. i takovih i takovih podataka u RH nema. Razumijem da se na internetskoj stranici EUROSTAT-a nalaze i mjesečni podaci o stopama nezaposlenosti koji su izvedeni iz nečega što se naziva Anketa o radnoj snazi koji se kod nas objavljuju kvartalno ali na internetskoj stranici web seita nalazi se mjesečni podaci. To mi ustvari pokazuje da u cijelom tom sustavu DZS-a postoje neke stvari koje se izvještavaju prema EUROSTAT-u a koje se u domaćoj se u domaćoj statistici i na internetskoj stranici državnog zavoda nisu dostupne. Mislim da bi bilo vrijedno raspraviti i znati zašto je to tako jer mislim također da bi bilo vrijedno da svi oni podaci koji dosežu EUROSTAT jesu dostupni ovdje u Hrvatskoj jer nikako ne bi bilo dobro da se jedna vrsta statistike priređuje za EUROSTAT a da se druga vrsta statistike ovdje prezentira prezentira kod nas u Hrvatskoj. Stoga ne bih više duljila nego bih isto tako podsjetila da što se tiče ovoga izvještaja o izvršavanju Godišnjeg provedbenog plana da članak 33. Zakona o službenoj statistici kaže da je rok za podnošenje toga izvještaja 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Vlada je to Saboru dostavila 6.rujna. Ako imamo rokove koji smo si sami uredili koje smo uredili zakonima mislim da bi ih onda trebalo i poštivati kako bi ove rasprave o izvješćima imale smisla. Mislim da se ustvari ta konstatacija dugo vremena i ponavlja u Saboru da izvješća se raspravlja kasno da se raspravljaju nakon dugo vremena nakon što je relevantna godina već odmakla. Imat ćemo još takvih izvješća ovih dana i jednostavno bih se založila da se ubuduće ta praksa smanji, minimizira što je moguće više i da rasprave o različitim izvješćima uključujući i ovaj se odvijaju u onim okvirima kako je to odredio zakon jer u suprotnom te su rasprave onda samo formalnog karaktera i nemaju nekog nekog velikog učinka. Očekujemo stoga prijedlog Godišnjeg plana statističkih aktivnosti za 2013.da ćemo taj prijedlog imati prilike raspraviti prije isteka 2012.godine upravo u vrijeme koje sada dolazi u vrijeme donošenja proračuna i u vrijeme donošenja proračuna i u vrijeme donošenja ustvari odluke o financijskim resursima koji će državnom zavodu biti na raspolaganju jer samo tako ćemo ustvari moći zajedno procijeniti da li taj plan ima smisla i da li ga DZS može provesti. poprilično odmakla mislim da se svi slažemo da nema posebnoga smisla raspravljati o planovima rada za godinu koja je već na isteku. Hvala vam lijepo.

Kolegice i kolege. Vezano za ova dva izvješća pretpostavljam da imamo objedinjenu raspravu i za treće ovo izvješće vezano za … /Upadica: Imamo poštovani zastupniče samo nastavite od dva./ … Znači oko izvješća o popisu to ćemo kasnije jel dobro. Nemam tu posebno što reći osim par riječi, slažem se da naravno izvješća moraju doći ranije i mi smo to u klubu imali primjedbe. No složit ćete se da se radi o specifičnoj godini, godini promjene vlasti kada mnogo toga kasni dok se vlast a to ću reći poslije kada se javim za diskusiju oko popisa stanovništva zbog čega kasni izvješće o popisu, a kasni zbog vlade HDZ-a koja to nešto tamo nije napravila kako treba ali to ću kasnije objasniti. Tako što se toga tiče tu smo jedan jedan. Plan statističke aktivnosti se dostavlja do svibnja mjeseca i ne može se dostaviti u tekućoj godini za narednu godinu iz jednostavnog razloga. Gospođo Dalić, vi ste bar bili ministar financija, znate i sami da se konačni prijedlog plana bilo koje institucije može donesti nakon usvajanja državnog proračuna. Oni jednostavno se moraju uskladit s konačnim veličinama koliko sredstava imaju na raspolaganju. Inače što se tiče samog zavoda osobno mislim, bez obzira koliko statističari znaju biti suhoparni kao takvi, što bi netko rekao bave se nečim, kako ono kažu za statistiku da je točan zbir netočnih podataka. Međutim, činjenica je da rade čitav niz … istraživanja, skoro 300-tinjak istraživanja i ne znam koliko aktivnosti skoro 100-tinjak skoro 100-tinjak … obrade i vi ste svakodnevno kao i ja svjedoci da koristimo čitav niz upravo njihovih podataka i citiramo njihove podatke kao izvor da li mi ovdje u raspravama, da li neke druge institucije prilikom bilo kojih drugih što svojih istraživanja, što zapravo svojih djelatnosti. Tako da u konačnosti ovaj plan o kojem sad govorimo, koji je već za ovu godinu, donijeli su već dobar dio toga i ostvarili, praktično na neki način smo mi u poziciji da im amenujemo i damo suglasnost i na plan za iduću godinu, odnosno ovu tekuću godinu i kao na izvješće o protekloj godini tako da što se njih tiče i njihovih izvješća, kao i njihovog plana kluba SDP-a će podržati, a javit ću se poslije za riječ vezano za statistiku oko njihovog najvažnije istraživanja, a to istraživanje je popis stanovništva u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle nakon ovih rasprava o prijedlozima zakona ipak se vraćamo malo životnim životnim izuzetno bitnim temama za hrvatsko društvo, neovisno o svim komentarima o suhoparnoj statistici, međutim ona ipak odražava jedno stanje društva, a ono što radi DZS zaista radi možemo slobodno reći u ime kluba HNS-a pa i po pitanju izvješća za 2011., a i u ovom planu za tekuću godinu koji je u tijeku da ćemo ga podržati. Naravno nikad ništa nije niti idealno, ili se teži da se stvari pomaknu naprijed, dakle ne samo u smislu i usklađenja sa EUROSTAT-om, odnosno i smjernicama i usklađenju sa standardima u Ono što je bitno za Hrvatsku državu u ovome trenutku to je popis stanovništva koji još nije gotov i za koji imamo i obećanje da će onaj glavni, osnovni dio biti gotov do kraja godine. Zaista nije dopustivo da takoreći dobijemo zastarjele brojke i analizu popisa stanovništva koji su jako bitni, ne samo radi poznavanja stanja i situacije o broju stanovništva i svim analizama potrebitim za to, a posebno je ključno i za lokalne izbore za određene sredine. Prema tome bilo je za očekivat da DZS, smatramo mi u smatramo mi u HNS-u, neovisno o onim opravdavajućim temama i financijskim aspektima naprave posao dovoljno brzo i dovoljno kvalitetno, odnosno da dignu onaj alarm koji je potrebit da bi se ta tema riješila i skinula sa dnevnog reda. Jer uz ovu tekuću aktivnost koju oni imaju i koji vrlo dobro rade popis stanovništva je izuzetno bitan ne samo politički nego i jedan pokazatelj i prilikom ovog našeg ulaska u Europsku uniju da ta naša statistika i zna odradit onaj najteži, najodgovorniji posao jer ako je 17000 ljudi radilo na popisu, ako je uloženo 160 i nešto milijuna kuna onda ti podaci moraju izaći na vidjelo u maksimalno brzom roku bez alibija. Ono što bih u ime kluba HNS-a isto tako htio naglasit, bilo bi logično bi logično da DZS bude možda ili pod državnom upravom ili pod Ministarstvom financija puno logičnije nego pod Ministarstvom znanosti. Jedna od onih tema koje obrađuje DZS to su svi oni aspekti i brojevi koje dobivamo od analiza turističke sezone u kojem bilo koja Vlada koja je, srećom svaka se može dičit boljim brojkama, ali u biti jedan je problem koji želim u ime kluba istaknuti i vjerujem da će DZS po tom pitanju u narednom razdoblju po tom pitanju odraditi, a to je da imamo ne bingo brojeve nego da imamo zaista ono što je realno. Osnovni izvori podataka u turizmu su redovita istraživanja koja provodi nekoliko specijaliziranih institucija. U prvom redu to su DZS, institut za turizam, Ministarstvo turizma te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Metodologija statistike turizma temelji se na osnovnim preporukama statističkog ureda UN-a i Svjetske turističke organizacije te statističkog ureda Sva redovita mjesečna i godišnja istraživanja u turizmu provode se sa izvještajnom metodom i objavljuju na web stranicama DZS. Tako npr. imamo i mjesečni izvještaj izvještaj o dolascima i noćenjima turista u kućama i stanovima za odmor, nekomercijalni turistički promet, izvještaji o putničkim agencijama, godišnji izvještaj o prometu stranih plovila za razonodu i sport, izvještaji o lukama nautičkog turizma, tromjesečni izvještaj posjetitelja važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija, izvještaji o … itd. Iz navedenih primjera se može vidjet da se rezultati istraživanja mogu objavljivat mjesečno, kvartalno ili godišnje. Izvor podataka o putovanjima i turističkim aktivnostima stanovništva Republike Hrvatske Institut za turizam koji bitne podatke dobiva uglavnom anketiranjem populacije Republike Hrvatske stare 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka čine podaci popisa stanovništva provedenog naravno 2001. jer nemamo najnovije od prošle godine. Već iz samog razloga što zbog opsega istraživanja raznih izvještaja o turističkom prometu radi više institucija, dolazi do prvog očitog problema prikazivanja ukupnih rezultata. Naime, postoje različite baze podataka i različite metode prikupljanja tih podataka. Iz tog razloga i podaci i rezultati u konačnici često nisu usporedivi. To je nešto što bih u ime kluba HNS-a htio uputiti DZS-u i da napokon i po onome što je izuzetno bitno i ključno ne samo radi rasta bruto proizvoda, ne samo radi rasta izvještaja o rastu turističkog prometa Ministarstva turizma i Vlade nego općenito radi istine, radi kvalitete statističkih podataka očekujemo od DZS-a da nemamo više upitnika i da nemamo više bingo brojeva kod izvještavanja o turističkom prometu. Podržavamo jedno izvješće i prijedlog za plan za ovu godinu u ime kluba HNS-a. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu klubova. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Pa vrlo kratko, dakle mi se možemo složiti da je Izvješće relativno kasno došlo no zanimljivo je kada iz bivše Vlade iz Ministarstva financija koje je odredilo proceduru kako se donosi provedbeni plan daje primjedbe na to. Eto, pogledajte u zapisnike kada je proteklih godina i izvješće i plan bilo u saborskoj proceduri a nisu bili izbori. Prema tome, vrlo je zanimljivo kako se daje primjedbe na nešto, na proceduru koju su zapravo donijeli oni po čijoj se proceduri ovdje i radilo. Prema tome, predlažem da podržite ovo izvješće i plan kako je predloženo, a cijela procedura je ovisna o tome kad se donese proračun o materijalima koje dostavlja DZS-u Ministarstvo financija tako da tek onda Državni zavod može krenuti u izradu svih ovih materijala koji su ovdje prisutni. Hvala lijepo. Hvala lijepa i vama poštovani ministre. Prijavljene su dvije replike na vaše obraćanje. Poštovana zastupnica Martina Dalić, prva. Izvolite. Hvala lijepo. Pa tako je gospodine ministre ja sam ustvari pogledala tu proceduru i vidjela sam da je znači doneseno izvješće, odnosno Plan godišnjih statističkih aktivnosti za 2009., tako nešto. Nakon toga je nastao ovaj diskontinuitet i taj je diskontinuitet znači bio prisutan u 2009., 2010. i prošle godine. A gdje se je taj plan ustvari predstavljao u tekućoj godini. Doduše u prethodne te plan je bio predstavljen u svibnju. Ako je to tako bilo, a bilo je, ja sam rekla i u svom uvodnom izlaganju mislim da ne znači da se sa tom praksom valja nastaviti. Tako da mislim da ništa o cijelom tom opažanju ne govori i ne objašnjava činjenica da se je to tako radilo za bivše Vlade. Sadašnja Vlada bi trebala raditi bolje, a bit cijelog tog problema je da su ovi rokovi istaknuti u zakonu. Ako se ti rokovi iz nekog razloga ne mogu poštivati onda je mislim potrebno promijeniti i inicirati da se ti rokovi jednostavno usklade sa stvarnošću. I ja vam sad tako mislim bez obzira na funkcije ili nefunkcije koje sam prije obavljala, a da sam se susrela sa ovim pitanjem mislila bih tako i prije godinu dana. Jer mislim da je nekako nelogično i ajde da se zadržim na riječi nelogično za sve nas ovdje da sad

Druga replika, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Javio sam se iz jednostavnog razloga što gospodine ministre možete vidjeti u materijalima Koordinacije za gospodarstvo, mislim da je bio siječanj ili veljača 2010. godine upravo primjedba na financijske planove i na izvješća. Dakle, gdje je naprosto rečeno da svi korisnici državnog proračuna koji su dužni da dostave svoje financijske planove bi ih morali dostaviti od trenutka usvajanja proračuna do kraja 1. mjeseca. Jer bilo kakvo daljnje slanje u Sabor gubi smisao i s tim ćete se složiti. To što se neke stvari događaju, događale su se prošloj Vladi, događaju se ovoj Vladi, vjerojatno će se događati i nekim budućim vladama nije razlog da naprosto svi skupa ne pokušamo da napravimo dokumente koje će usvojiti ovaj Visoki dom i da ti dokumenti imaju smisao. Jer ako usvajate financijsko izvješće bilo koga u 10. mjesecu tekuće godine za prošlu godinu ono nema smisla. Isto tako pogledajte si izmjene Zakona o izvršenju državnog proračuna pa ćete vidjeti kako su kako su se određene stvari slagale u unutarnjem ustrojstvu onda ćete vidjeti da se isto tako i određena izvješća šalju istovremeno. Jer mene je netko uvjeravao u nekim godinama da je nemoguće da ide istovremeno Izvješće o izvršenju proračuna i Izvješće Državne revizije, a složit ćete se sa mnom da su to dva izvješća koja naprosto moraju ići zajedno. Ali zato mora sazrijeti vrijeme, ali nije razlog opravdanja niti nama koji smo bili u onoj bivšoj Vladi niti vama koji ste u sadašnjoj ili nekoj budućoj da netko prije nešto nije radio. Nitko nije ništa mislio zločesto s ovim što je sad ovo izvješće došlo. Došlo je iz ovog ili onog razloga ali naprosto se mora upozoriti zbog toga da nam se to ne dogodi sljedeće godine. Oporba radi svoj dio posla. Mi zaključujemo raspravu o Izvješću o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH u 2011. godini i prijedlogu Godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH u 2012. godini. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.